Dragica (SDP)** Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o uskrati isplate uvećanja plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 635 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili.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 uvodno će obrazložiti prijedlog ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Izvolite ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Obzirom da je tijekom dana bilo dosta priče oko gospodarskih i financijskih pokazatelja koji jasno pokazuju da se Hrvatska nalazi u teškoj gospodarskoj situaciji uslijed višegodišnje recesije, što potvrđuje smanjena industrijska proizvodnja. Broj zaposlenih osoba je pao za skoro 200 000, s druge strane imamo porast broja umirovljenika za više od 70 000, približavamo se omjeru 1 na 1 i sve to stvara pritisak na državni proračun i jasno da s obzirom na rashode koje imamo i proceduru prekomjernog deficita koji je ustrojen na razini moramo napraviti određene promjene i u rashodovnoj strani državnog proračuna, posebno na dijelovima koji su vezani uz same rashode u javnim i državnim službama. O tome će biti više govora kada se bude govorilo o rebalansu proračuna. Ono o čemu danas ćemo razgovarati i pred vama je Prijedlog zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža nužnost koja nam nameće preispitivanje troškova rada u državnoj službi i javnim službama posebice one koje su se ugovarale u boljim gospodarskim okolnostima kako bi se održala fiskalna stabilnost troškova zaposlenih u državnim tijelima i javnim službama, te omogućilo održavanje postojeće razine zaposlenosti, a to znači očuvanje postojećih radnih mjesta i s druge strane očuvanje isplate plaća u javnim i državnim službama. Obzirom da su neka materijalna prava i uvećanja plaća u državnim i javnim službama kao što sam već napomenuo ugovorena u boljim gospodarskim vremenima pokazalo se da se u određenim kolektivnim ugovorima pojedina prava tumače i ugovaraju na drugačiji način. U isto vrijeme neki od kolektivnih ugovora se primjenjuju još u otkaznom roku od 3 mjeseca, a uvažavajući okolnost da se materijalna prava zaposlenih u državnim i javnim službama financiraju u pravilu od istovjetnih javnih i fiskalnih prihoda potrebno je posebnu brigu voditi o nužnosti da opseg i visina njihovih prava bude ujednačena. Ovim Zakonom predlaže se zaposlenim u državnim i javnim službama uskratiti pravo na postotno povećanje koeficijenta složenosti poslova, odnosno uvećanje plaće 4, postotnih poena nakon ostvarenih 20, 30 i 35 godina radnog staža koje je ugovoreno kolektivnim ugovorima kako za zaposlenike u državnoj službi, tako i za zaposlenike u javnim službama. Napominjem da je ovo uvećanje koeficijenta složenosti poslova temeljem radnog staža inicijalno bilo dogovoreno za nastavnike i učitelje i profesore u osnovnim i srednjim školama da bi se na taj način koeficijent koji je bio izrazito nizak podigao na razinu koja je primjerena osnovnom i srednjem školstvu, a nakon izvjesnog vremena se proširio u cijeli sustav javne i državne uprave. Riječ je dodatku koji je na različite načine ugovaran u kolektivnim ugovorima, pa zaposleni u državnim i javnim službama nisu ostvarivali jednaka uvećanja po toj osnovi. Napominjem da svima koji rade u javnoj državnoj službi se uvećava uvećava plaća za 0,5% po godini staža. Dakle, u pojedinim kolektivnim ugovorima se ovaj koeficijent uvećanja uvećavao na koeficijent. U nekim djelatnostima se uvećava na osnovicu, a u nekim djelatnostima se uvećava iznos plaće koji je jednak umnošku osnovice i dodatka od od 0,5% po godini radnog staža. Ovo je jedini dodatak koji je dakle jedna osnova a dva dodatka, dakle uvećava se i za 0,5 po godini radnog staža, ali i po 4, 8 i 10 također po godini radnog staža. U nekim ugovorima, kolektivnim ugovorima uvećava se 4, 8, 10 neovisno o tome da li koliko godina se provelo u pojedinoj službi dok je u drugim kolektivnim ugovorima to vezano na službu u kojoj se provelo 4, 8 i 10 godina. To znači da se i sam koeficijent uvećanja nije ravnomjerno raspoređivao, jer ako govorimo o ovom koeficijentu dakle 4, 8, 10 on je koeficijent za vjernost u službi i tako se tretirao. Dok je u nekim ugovorima on ekstrapoliran na cjelokupni staž bez obzira koliko je proveden u javnoj i državnoj službi i bez obzira da li je osoba provela 10 godina u javnoj službi ili je primjerice bila dvije godine izvan javne službe, a 8 godina u javnoj službi primjenjivao se isti koeficijent. Stoga svi zaposleni u državnim javnim službama nisu bili u jednakom položaju. Nadalje, različitost se ogleda i u tome što se u nekim djelatnostima pravo kao što sam već napomenuo ostvaruje na cjelokupni staž, a u nekim djelatnostima samo na staž u pojedinoj ustanovi odnosno djelatnosti. Stoga iako je riječ o pravu koje proizilazi iz kolektivnih ugovora o cilju očuvanja zaposlenosti u državnim i javnim službama postoji potreba da se zakonom za privremeno vremensko razdoblje uskrati isplata tog Tim više što je u konkretnom slučaju riječ o dodatku koji je kao i dodatak od 0,5 za svaku navršenu godinu rada, znači ostvaruje se po istoj osnovi, odnosno ovisno o godinama radnog staža. Predlažemo da se u 2014. godini od usvajanja ovog zakona do kraja godine pravo na predmetno dvostruko uvećanje plaće po istoj osnovi stavi izvan snage. Pri tome treba naglasiti da je u skladu sa međunarodnim standardima riječ o mjeri koja je privremenog karaktera za koje vrijeme će se navedeno pravo ujednačiti u svim kolektivnim ugovorima kako bi svi zaposleni u državnim i javnim službama bili u u istom položaju. Napominjem da je ono što treba napraviti je novi Zakon o plaćama i kroz taj novi Zakon o plaćama treba i ovaj problem koji je vezan uz napredovanje temeljem godina radnog staža, odnosno povećanje plaće temeljem godina radnog staža treba riješiti jednoznačno za cijeli sustav. Plaće službenika i namještenika koji su zaposleni u državnim i javnim službama čini umnožak koeficijenta složenosti prava radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće plaće uz nula pet za svaku navršenu godinu radnog staža. To ostaje i to pravo ostaje. Ono što predlažemo ovim zakonom za 2014. godinu da se ne isplaćuje, da se uskrati pravo na 4, 8 i 10 postotnih postotnih poena nakon završenih 20, 30 i 35 godina radnog staža. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica

pobrojite koliko je onih koji imaju 4, 6, 8 i 10% dodataka. Međutim, ključnu stvar ste zaboravili reći, ovo je proizašlo nakon smanjenja plaća od 20 do 40% 2001. godine nakon velikog štrajka prosvjetara. Tada je potpisan taj kolektivni ugovor. I nije taj kolektivni ugovor potpisao nitko ovako, kasnije su i ostali koristili ta prava. Ali, ovdje isto tako treba reći svi oni koji su obračunavali ovaj dodatak onima koji nisu u službi tolike godine su radili protuzakonito. Zato moraju snositi odgovornost. Jer ako je naknada za vjernost službi onda se zna što to znači. Ali ponavljam, da bi mogli raspravljati o ovome problemu onda treba neke stvari točno jasno reći. Zašto? Zato što se često čuje u političkim pričama o tome kako su potpisivani ovakvi i onakvi ugovori. Dakle, ovaj kolektivni ugovor se točno zna tko ga je potpisao. Ja ću vam reći tko ga je potpisao, tadašnji potpredsjednik Vlade iz jednostavnog razloga jer bio je veliki prosvjed prosvjetara i da se to primiri to je napravljeno. Isto kao što je i u 12. mjesecu donesena odluka da od 1.01.2004. plaće rastu 3% iako su svi u tom trenutku znali da za to nema novaca. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, ministar Mirando Mrsić. Dakle, potpuno se slažem s vama i točno ste naglasili gdje je bio problem. I 2001. se to riješilo dodatkom 4, 8 i 10. I ono što smo također i kada smo slali ovaj zakon u saborsku proceduru naglasili da ćemo taj dio s 4, 8 i 10 koji je vezan uz prosvjetu nastavnike i profesore evaluirati na drugačiji način, dakle ono što je i bilo za njih namijenjeno da u toj nekoj određenoj osnovici i ostane i to će biti predmet odluke Vlade. A što se tiče protuzakonitosti, dakle ono o ukupno ostvarenom stažu u socijali i u obrazovanju je to vezano uz ukupan staž. Je, a te kolektivne ugovore nije potpisala ova Vlada. I dakle ova Vlada nije potpisala niti kolektivni ugovor za socijalnu skrb niti kolektivni ugovor za obrazovanje nego je to potpisala Vlada HDZ-a. Prema tome, ako govorimo tko je potpisao takve ugovore treba onda pitati ministre koji su odlučili i pristali da to bude tako u kolektivnom ugovoru. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će kolege Ivan Šuker i Davorin Mlakar. Davorin Mlakar, izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, kolegice i kolege. Čuli smo dio obrazloženja, u jednom trenutku sam mislio da ministra treba ispravljati ali nadam se da je to bila samo greška kad je govorio o 4, 8 i 10 godina staža provedenog, nadam se da je govorio i da smo dobro razumjeli da se radi o postocima koji se primjenjuju na staž za ostvarenih 20, 30 i 35 godina jer je to dosta bitna razlika kad se ovako u javnosti čuje. Taj dodatak o kojem mi danas govorimo se kolokvijalno nazivao dodatak na vjernost u službi, a želio bih reći nekoliko riječi za one i u prilog onih o kojima se danas ovdje govori. To su državni službenici, to su i javni službenici. Ono što mogu sa većom sigurnošću govoriti to je da je negdje prosječna neto plaća državnih službenika oko 3800 kuna. Čisto da znamo o kojim mi to kategorijama razgovaramo kad govorimo o smanjenju njihovih plaća. Ono što je važnije i od toga, a to znači malih, niskih primanja državnih službenika to je činjenica da u našoj državi vrlo često svi koji stupaju govore o lošoj administraciji, o glomaznoj administraciji, o administraciji koja se ne služi suvremenim metodama u svom radu. I čut ćete u zadnjih 30 godina da svi koji su govorili o tome što treba napraviti i što želimo imati da želimo imati malu, efikasnu, dobro plaćenu i visokoobrazovanu državnu službu ili ako hoćete administraciju da ne koristim izraz birokraciju. Ovo danas je još jedna od mjera koja ide sve dalje od tog cilja koji svi žele isticati kao nešto što nam treba. Ovo ide u suprotnom smjeru. Načelno se govori o tome kolike će biti uštede u proračunu ukoliko se ove mjere primjene, ali nisam siguran niti da je taj izračun točan. Mi govorimo o ljudima koji su trebali imati uvećanu plaću nakon 20, 30 i 35 godina radnog staža. Mi u isto vrijeme govorimo o ljudima čija su primanja niska. Govorimo o ljudima od kojih vi jako puno očekujete i u vašem ministarstvu koje predlaže ovakav zakon rade ti isti državni službenici koje trebate platiti za njihov rad. I svi smo svjesni da u većini naših institucija pa i poduzeća ima više nego dovoljno ljudi ali uvijek ima premalo kvalitetnih koji bi trebali obaviti posao. I onda ćete ovom mjerom svima njima da tako kažem linearno smanjiti primanja, a očekivat ćete da imate efikasnu, obrazovanu ako hoćete brzu i modernu državnu upravu. Ovim mjerama to nije moguće. Ova mjera ide upravo za tim da imamo još slabiju državnu upravu. Ove mjere idu naravno i prema javnim službama pa će se to dogoditi i u javnim službama i onda ćemo se svaki puta nanovo čuditi kako to da ne možemo imati kvalitetniji, javni servis i servis državne uprave. E ne možemo zbog ovakvih mjera. A ove mjere nisu nešto što će spasiti zemlju, izvući iz krize zato što ste njima umanjili plaće. Nisam pobornik toga da se na plaću izračunava 50 različitih dodataka. To nikad nije bilo dobro i nije davalo pravu sliku o tome kakva su primanja ljudi niti u državnoj upravi niti u javnim službama ali onda se to radi sustavno, onda se to radi na način što ste rekli u uvodu gospodine ministre, prvo da se predloži novi Zakon o plaćama. Imali smo mi takvih rješenja i sa zakonom koji je poznavao platne razrede pa tamo možete ukalkulirati i ovih 0,5% za godinu staža u vrijednost platnih razreda i možete poslagati nekakve realne odnose u svim tim službama i na neki način, barem na neki način i državnu i javnu službu učiniti privlačnom ako ne već konkurentnom privatnom sektoru. Na ovaj način da samo njima smanjujete plaće to nećete učiniti. Zaključno, ono što niste rekli a što je osnovni problem ovakvog prijedloga zakona. vi ste kao Vlada obvezni voditi kolektivne pregovore, na to su vas upozorili nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske koji je poslao pisma zastupnicima Hrvatskog sabora i poziva ih na ne izglasavanje zakona o uskrati isplate, uvećanja plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža. Svi mi dobili smo i dopis sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika koji upozoravaju na dvije stvari. Ako se ovakav zakon donese oni će se koristiti svojim pravima i pokrenut će sudski postupak za zaštitu svojih prava a ukoliko taj postupak dobiju država će biti dužna isplaćivati vrlo visoke naknade i to ukamaćene za ono što je napravila da tako kažem nasilno, ne provodeći postupak kolektivnog pregovaranja na koji je obvezna. To vam piše u dopisu sindikata o kojem sam govorio i sindikat nas upozorava sve, ne samo predlagatelja nego i nas u Saboru da se držimo korektno i da se držimo onoga što je propisano, a propisano je da morate kolektivno pregovarati prije nego dođete do ovakvih rješenja. Na ovaj način kako ste vi to predložili, vi ste izbjegli kolektivno pregovaranje, vi ste dapače obećali u kolektivnim pregovorima koje ste dovršili kada su se državni službenici odrekli i regresa i božićnice tada ste se obvezali da nećete dirati u njihove plaće. Sve to izdržalo je kao rekao bih i proračun koji ste predlagali svega nekoliko mjeseci i sada imamo priliku biti bombardirani njihovim opravdanim zahtjevima jer ste izigrali njihovo povjerenje i umjesto da ste pregovarali, umjesto pregovora vi ste došli sa izmjenom zakona naravno po hitnom postupku da njihova prava na ovaj način umanjite. Hvala lijepo. Gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa ja bih krenuo kronološki iz razloga tri su događaja koja su u principu dovela do ovoga zakona. Prvi je ono famozno smanjenje plaća od 20-40% na isto jedan ovako nasilan način, pa je nakon štrajka proizveo ovakav kolektivni ugovor. Međutim, to smanjenje od 20 i 40% plaće od 20-40% na ovakav način kao što se predlaže ovim zakonom je proizvelo niz tužbi koje je državni proračun prije svega što se tiče prosvjete i zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova u razdoblju od 2002.-2006., 2007. koštao skoro 2 milijarde kuna. to se može vidjeti u resornim ministarstvima i vidjet ćete. Prema tome, jedan ovakav način naprosto ne može proći da tako kažem nekažnjeno. Drugi događaj je, dolaskom 2000.na vlast ukinuli su se platni razredi u RH. Platni razredi nisu ništa drugo nego pošteno i kvalitetno vrednovanje onih koji su kvalitetni i koji rade svoj posao i kažnjavanje onih koji ne rade svoj posao. Naprosto nisu svi jednaki i temeljem Zakona o platnim razredima netko iz platnog razreda u platni razred može napredovat praktički svake godine ili dvije ako dobro radi a isto tako onaj koji ne radi dobro, ako dobije negativne ocjene nakon nekog vremena dobiva otkaz u državnoj službi. I ja mislim da nitko od državnih službenika, javnih službenika nije protiv toga. Pa nama je interes imati profesionalnu i kvalitetnu službu ali je nećemo imati na ovakav način, nekakve uravnilovke i da se svima reže jednako. Naprosto to nećemo postići. I prema tome, ako se već čekalo dvije godine pa se ništa nije poduzelo, ne vidim razloga zašto se ovoga ne bi sačekalo još neko vrijeme i donio novi Zakon o plaćama koji će raditi na ovaj način što se tiče platnih razloga. Treći ključni događaj zbog čega je ovaj zakon, se mora donositi je ono famozno potpisivanje zahtjeva za referendum, 2010.godine u šestom mjesecu. Dakle, ovo je bila jedna od tih odredbi koja se trebala sukladno zakonu riješiti, dakle zakonom bi se van snage stavili svi kolektivni ugovori i otpočelo bi se sa novim kolektivnim pregovaranjem. Da se tada to napravilo, računajte da koliko ovih proteklih 6 godina bi se ušparalo samo novaca s osnova pravičnije isplate plaće jer ponavljam ne mora značiti ako se masa sredstva plaća smanji, da će se smanjiti plaća. To naprosto nije istina, ali ćemo nagraditi one koji rade. I ono što nije dobro što se u Hrvatskoj događa, a to je da nema više kolektivnog pregovaranja. Vlada kad ne može napraviti ono što želi, onda ide naprosto donositi odluke i uopće ju ne zanima kakve će biti posljedice. Pa zar vi mislite da se ovo na ovaj način moglo donijeti da se to ne bi napravilo neke godine kad je kriza bila daleko opasnija nego što je danas? I ono što meni upućuje da je ovo ad hoc mjera, kad vam netko predloži da će ovaj zakon važiti do 31.12.2014. godine, a kao razlog za donošenje ovoga zakona govore se mjere prekomjernog deficita. Nema tog gospodarskog pomaka koji će se u Hrvatskoj dogoditi u sljedećih 9 mjeseci da ćemo s njim dobiti u proračun 500 milijuna kuna i da ćemo mi temeljem toga moći osigurati sljedeće godine te novce. Naprosto to nije istina i to nije dobro jer, zašto? U 1. mjesecu ili u 12. mjesecu prilikom donošenja proračuna opet ćete morati raspravljati o ovom zakonu, ali sa produženjem roka jer nećete imati na prihodovnoj strani tih 500 milijuna i nije dobro i nije korektno kad se donosi zakon koji itekako utječe na sudbine ljudi jer ponavljam, u državnim službama je nažalost kvalifikaciona struktura takva da je preko 50% srednje stručne spreme, Druga stvar, većina tih ljudi ima preko 20 godina radnog staža i hoćete, nećete, mi njima smanjimo plaće 4, 5%, njima je to puno. Njima je to puno. I to je nešto što naprosto daje jednu socijalnu neosjetljivost ove Vlade zbog nesposobnosti da sustavno riješi problem. Tim više što ste i vi i premijer naglasili da nema smanjenja plaća jer veli, ali ćemo dirati dodatke na plaću. Ako ste sami rekli, a pogledajte si fonogram, vi ste to rekli, da je ovaj dodatak na plaću dan u javnim službama zbog toga da im se digne, da kažem, vrijednost rada koja im je totalno obezvrijeđena u onom trenutku kad su im plaće smanjene temeljem potpisanog sporazuma s MMF-om za 20 ili 30%. vi ste sami rekli da to nije nikakav dodatak na plaću, nego nešto što naprosto ispravlja određenu nepravdu. E sad kad treba to skresati, onda je to dodatak na plaću. I to je samo pokazatelj da se ovaj problem mora riješiti sustavno, a on se sustavno može riješiti jedino sa platnim razredima gdje će se kroz koeficijente naprosto vrednovati sve one specifičnosti posla koje postoje i u državnim i u javnim službama, s tim da platni razredi bi za državne službe zbog specifičnosti posla trebao biti jedan, a platni razred za javne službe zbog specifičnosti posla drugi. I druga stvar, itekako treba razmišljati što sa plaćama MUP-a jer oni imaju posebnu priču. Prema tome, bez toga kolegice i kolege, ovo će izazvati samo niz sudskih tužbi. Nažalost opet lupamo šamar onima od kojih očekujemo da budu nosioci uklanjanja administrativnih prepreka da se poboljša investicijska klima u RH, na ovakav način to naprosto nećemo napraviti. Dakle, gospodine ministre, iako smo mi predlagali Zakon o radu u kojem bi omogućili pregovore za ovo, mi ovakav prijedlog nasilne izmjene naprosto ne možemo podržati jer ovo naprosto pokazuje ne želju za komunikacijom i vrijeđa sve zaposlene u državnim i javnim službama, a kažem, nije dobro vrijeđat one koji vam odgajaju djecu i one koji bi vam trebali donositi nekakvu ljepšu klimu u RH. Hvala Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega, naime slažem se s vama kad ste rekli da ova mjera kao jedina neće spasiti državu, ali zato ima tu niz mjera koje moramo provesti da bi zapravo ipak održali stabilnost u državi. Osim u državnim i javnim službama ovakvih dodataka, da tako kažem, na plaću u privatnom sektoru gotovo da i nema i to je činjenica. Podsjećam i to je spomenuto, mislim da je netko od vas spomenuo i ministar, zapravo to je nastalo uslijed potpisivanja kolektivnih sporazuma sa, dakle nastavnicima i profesorima u osnovnih i srednjim školama, a kasnije su onda u svoje kolektivne ugovore to preuzimali i drugi i naravno to tumačili na način kako im se htjelo. Tada u školama je to preuzeto upravo da bi se zaštitili radnici koji imaju staža, 20, 30, 35 godina staža. Slažem se da u državnim i javnim službama treba biti kvalitetnog kadra, ali se nikako ne slažem s vama kad ste rekli da državna i javna služba nije privlačna. Itekako je privlačna, puno privlačnija nego nažalost privatni sektor, a onda se zaista možemo pitati i što trebamo napraviti po pitanju da to zaista bude ujednačeno i kvalitetno i onako kako treba biti da rade uistinu svoj posao na najbolji mogući način. Kolegice, ja sam govorio o nečemu što mi se činilo da je notorno i što vrijedi kao nekakvo uvriježeno mišljenje, javno mišljenje barem dvadesetak godina. Da je privatni sektor, a pod tim se podrazumijevaju banke, osiguravajuća društva, velike kompanije, puno atraktivniji za rad nego državna služba. Ako nikad za to niste čuli jer vidim da se čudite i mislite upravo suprotno, onda vas upućujem da malo pročitate radove onih koji su govorili o stanju u državnoj službi, u javnom sektoru i zašto su ta mjesta neatraktivna? Od svih kvalitetnih, a osobito visoko obrazovanih ljudi, obično ste ostajali, ja ću to uvjetno reći da nikoga ne uvrijedim, na najlošijima ili onima koji su bili najmanje skloni promjenama jer su vam sve najbolje od studenata pa do mladih stručnjaka pokupili upravo u tom privatnom sektoru. Ako vi za to niste čuli, onda vjerojatno kroz ovo vrijeme niste pratili javnost hrvatsku da biste znali o čemu sam ja govorio. Služba je i dalje neatraktivna, ta služba je još uvijek precijenjena, a uvijek se vraćam i vraćat ću se na to da mi ovdje radimo i pregledavamo ove materijale, donosimo zakone dobrim dijelom i zbog rada tih državnih službenika kojima vi uporno smanjujete plaće. Ja se zalažem da to prestanete raditi, ne mogu oni biti žrtve mjera recesijskih i snositi u vijek teret nekakvih naših mjera kojima ćemo oporavljati gospodarstvo, to nije istina, to nije put kojim možemo ići niti ćemo tim putem išta učiniti. U ime Kluba nezavisnih zastupnika kolega Grubišić i Kajin nisu prisutni pa gube pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Vanja Posavac. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će Prijedlog zakona o uskrati prava na uvećanje plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža. Naime, uslijed višegodišnje recesije RH nalazi se u teškoj gospodarskoj situaciji i to je činjenično stanje. Realna ekonomska aktivnost u 2012.godini bila je manja za gotovo 11% u odnosu na 2008.godinu, a u isto vrijeme industrijska proizvodnja smanjena je za preko 16%, broj zaposlenih se povećao, a broj umirovljenika porastao je za više od 70 U 2013.godini zabilježena su i daljnja negativna kretanja usprkos svim mjerama koje Vlada poduzima. Nažalost, pogoršanje domaćih makroekonomskih uvjeta potpomognuto negativnim kretanjima u međunarodnom okruženju imalo je značajan utjecaj na slabije prikupljanje prihoda proračuna koje bi bilo još izraženije da nije bilo zakonskih izmjena poreznog sustava. Troškovi financiranja javnog duga koji je značajno narastao uslijed višegodišnjih deficita i preuzetih dugova javnih poduzeća kao posljedica lošeg upravljanja uvelike određuje kretanje rashoda. Rashodi koji proizlaze iz javnog duga i kamata ograničavaju kretanje svih ostalih kategorija proračunskog rashoda i realno neizvjestan i spor oporavak ekonomskog rasta u idućim godinama dodatno će povećati razinu javnog duga koji će već u 2014.godini prijeći razinu od 60% BDP-a. Uslijed ovako nepovoljnih kretanja u gospodarstvu zadržavanje prava proisteklih iz trenutno važećih zakonskih propisa značilo bi pritisak na daljnji rast manjka proračuna javnog javnog duga. Produbljivanje fiskalnih neravnoteža moglo bi dovesti do dodatnog pada kreditnog rejtinga te daljnjeg porasta cijena, zaduživanja države ali i ukupnog gospodarskog sustava. To bi predstavljalo teret za ukupnost za ukupnost konkurentnost gospodarstva i održivost duga. Nameće se nužnost preispitivanja troškova rada u državnim i javnim službama. Mora se prilagoditi zakonsko uređenje novim prilikama što uređuje i redefiniranje određenih prava. Na području rada državnih i javnih službi primjenjuje se niz kolektivnih ugovora tj. sporazuma i drugih ugovora koji su zaključivani u bolja vremena i u boljoj gospodarskoj situaciji. Plaće zaposlenih u državnim javnim službama obračunavaju se kao umnožak osnovice za izračun plaće i 0,5% za svaku navršenu godinu staža. Pri tome je kolektivnim ugovorima za zaposlene u državno-javnim službama još dodatno ugovoreno pravo na postotno povećanje koeficijenta složenosti poslova odnosno uvećanje plaća za 4, 8 i 10%-tnih poena nakon ostvarenih 20, 30 i 35 godina radnog staža, a ostvaruje se na način da po osnovi jednog dijela kolektivnih ugovora, a to su srednjoškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje te socijalna skrb, postotno uvećanje ovisi i o ukupno ostvarenom rednom stažu, a po osnovi drugog dijela, to su državna služba, znanost i visoko obrazovanje, zdravstvo i kultura ovisi o radnom stažu u ustanovama pripadajuće djelatnosti. S obzirom da se na dohodak od 0,5% za svaku navršenu godinu rada još dodaje kolektivnim ugovorima ugovoreno uvećanje plaće za 4, 8 i 10% po istoj osnovi, a govorimo o državnim i javnim službama u uvjetima gospodarske krize i prekomjernog deficita opravdano je zbog fiskalne održivosti i očuvanja zaposlenosti za 2014.godinu i uskratiti pravo na predmetno dvostruko uvećanje plaće po istoj pravnoj osnovi. Stog osnova planira se da će troškovi državnog proračuna za zaposlene u državnim i javnim službama se smanjiti za otprilike 500 milijuna kuna u 2014.godini. Navedeno pravo na uvećanje plaća po osnovi ostvarenih godina staža uskratilo bi se od 1.travnja do 31.prosinca 2014.godine. Uskratom ovih prava zaposlenima u državno-javnim službama a obveza proizlazi samo iz ugovorenih obveza, a ne iz zakona i drugih propisa ostvarit će se odgovarajući dio potrebnih ušteda u državnom proračunu RH. Troškovi rada u državnoj i javnim službama moraju se smanjiti kako bi se i očuvao što veći broj radnih mjesta, a uslijed gospodarske i financijske krize. No u isto vrijeme radi se na prijedlozima propisa kojima se želi ujednačiti iznosi plaća u državnim i javnim službama donošenjem jednakih kriterija kako bi se za jednaki posao isplaćivale jednake plaće. Zbog svega gore iznesenog klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. ekonomsko stanje države, za dug, za možebitne veće kamate zbog svega toga skupa međutim isto tako morate shvatiti da zbog ove mjere se može dogoditi da jedan dio državnih službenika i javnih službenika neće moći podmiriti neke svoje obveze i da se zbog toga može naći u blokadi. Dakle to nije jednostran proces. To je jedan tako da kažem zakon spojenih posuda. I kada se rade ovakve stvari onda treba razmišljati da postignemo jedno i drugo, a to se može napraviti. Može se napraviti sa Zakonom o platnim razredima onda će se eliminirati svi oni koji dobivaju neke dodatke koji im ne pripadaju, a te dodatke će se moći dati onima kojima pripadaju koji vrijedi i na koje se možemo osloniti. Prema tome nije, ad hoc rezanje nikada nije donijelo rješenje. Strukturne promjene i njihovo umanjenje rashodovne strane je nešto što je trajno. Ovo nije trajno. Ovo je pitanje ako se sutra pokrenu sudski procesi koliko će država izgubiti na ovome zbog možda 150 ili 200 kuna mjesečno. …/Govornik se ne razumije./… naštancat par desetaka tisuća tužbi, naplatiti svaku tužbu po 1000 i još nešto kuna, proces će trajati 2, 3 godine, kada se obračunaju na sve to zatezne kamate državu će to koštati 10 puta više ali onda će to plaćati netko drugi i onda će taj netko drugi pričati da su to nekakvi kosturi. Vi različitih kostura imate u Republici Hrvatskoj ali ovdje govorimo o živim ljudima i naprosto nije dobro na ovakav naprostit način donositi odluku, mi smo odustali od toga 2010. iako ponavljam 2010. je bila daleko složenija i teža situacija nego danas. Odustali smo jer se nismo mogli dogovoriti. Nismo htjeli ići nasilno nešto raditi iz razloga što smo se naplaćali sudskih tužbi i izgubljenih sporova preko 2 milijarde kuna smo platili. **Posavac, Vanja (SDP)** Zahvaljujem. Kolega Šuker ja se u potpunosti s vama slažem da su potrebne strukturne promjene. I o tome sam ja zapravo i govorila, ja dolazim iz prosvjete, tako da s obzirom da se namjeravam vratiti u prosvjetu jer smatram da tamo još mogu puno učiniti, ovo i mene pogađa, definitivno. No, međutim, isto tako moram reći kao prosvjetni djelatnik, proučavala sam ovo i proučavala sam i te kolektivne ugovore itd., da zaista, i rekli smo to i na odboru, treba ujednačiti koeficijente, treba napravi ovo što se ujedno i najavljuje uz ovaj zakon dakle da se za istu plaću, za isto radno mjesto, za isti rad dobiva ista plaća. Nažalost mi, i što se tiče, ja ću uzeti samo primjer srednjih škola, ja sam radila u jednom periodu u četiri srednje škole, svaka je kolektivni ugovor tumačila na svoj način i to je ono čemu se zaista mora stati na kraj. - Stranka rada)** Hvala potpredsjednice. Kolegica Posavac, vi ste u svojem izlaganju osvrnuli se na tešku situaciju u zemlji, ekonomskim problemima ali ste rekli i jednu rečenicu da kolektivni ugovori su se potpisivali u bolja vremena sa većim pravima. Što to znači, kada dođu teža vremena onda se kolektivni ugovori više ne bi trebali potpisivati? Da li onda isključivo treba zakonskim putem rješavati pitanje prava radnika ili treba i nadalje postojati socijalno partnerstvo, pregovori i razgovori sa socijalnim partnerima i tražiti najbolja rješenja u interesu ove zemlje? Ili samo postoji jedna strana a u ovom slučaju to je Vlada koja je isključivo svojim zakonskim rješenjima regulira pojedina pitanja. To nije dobro, nije dobro za ovu zemlju i vrijeme će pokazati svoje da su rađene itekako velike greške ali to će ići na kraju krajeva vama na dušu. **Posavac, Vanja (SDP)** Zahvaljujem. Kada sam rekla u svojoj rečenici da su se kolektivni ugovori potpisivali u bolja vremena pri tome nisam mislila da se danas više ne potpisuje i apsolutno podržavam socijalni dijalog. No, međutim, činjenica da ne možemo zadržati sva prava iz onih godina kada ove uistinu recesije ni kod nas ni u svijetu nije bilo i da se neke stvari ipak moraju promijeniti. kao što sam veći i rekla prije prilikom i rasprave o Zakonu o radu, pitanje je i koliko su i koji sindikat a nikoga ne prozivam spremni zapravo sjesti i razgovarati. Neki su iskazali volju i ja to javno danas govorim ali kod nekih je to bojim se malo veći problem. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada, kolega Zlatko Tušak, izvolite. **Tušak, Zlatko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Ovo izlaganje oko Prijedloga zakona o uskrati prava na uvećanje plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža sa Konačnim prijedlogom Zakona početi ću sa jednom rečenicom koju je izrekao naš premijer, ugovori se moraju poštivati, kada je bilo kupovanje automobila i kada se velika halabuka digla u javnosti oko toga. Što to znači? To znači samo se trebaju poštivati ugovori kada su u pitanju automobili, raskoš i trošenje novaca a kada su u pitanju radnici e onda se ugovori ne trebaju poštivati. Onda kolektivne ugovore možemo mijenjati, možemo donositi zakonske propise, pojedine odredbe pojedinih kolektivnih ugovora umanjivati i uskraćivati prava radnicima. Imali smo i u 12 mjesecu, postoji uredba kojom je Vlada uskratila materijalna prava zaposlenih u javnim službama uskratom božićnica i regresa za godišnji odmor. Danas sam postavio pitanje na odboru jel ovim zakonom regulirano je da će se uskratiti pravo radnicima u državnim službama i javnom sektoru onih koji imaju radni staž preko 20 godina. Osnovno me zanimalo o kojem broju ljudi se radi jer ti ljudi će biti pogođeni, imati će manja primanja. Taj odgovor nisam mogao dobiti danas i to je na neki način nepripremljenost donošenja ovakvih zakona a ne moći se odgovoriti na jedno banalno pitanje, zakon koji će se primjenjivati na broj broj službenika. Jer svi oni koji govore da su samo kolektivni ugovori bili sklapani u neka bolja vremena i kada je u pitanju ovo pravo od 4% za one koji imaju radnog staža od 20 do 29 godina, 8% na one od 30 do 34 godine i 10% preko 35 godina, nije istina, jer u 12. mjesecu ova ista Vlada potpisala je kolektivni ugovor za zdravstvo i u članku 60. tog kolektivnog ugovora ista ova odredba je regulirana. Sad si ja postavljam pitanje, što se to najedanput desilo od 12. mjeseca, ova Vlada potpisuje kolektivni ugovor sa ovim pravima i evo nakon 2 mjeseca najedanput su se u Vladi sjetili da ipak ova prava treba treba uskladiti sa zakonom, a ne pokušavajući prije toga ni razgovarati sa sindikatima, niti pokrenuti inicijativu za izmjenu kolektivnog ugovora, a i danas smo čuli od sindikata da su bili spremni razgovarati, da su bili spremni pregovarati. Iz ovoga načina se vidi bahatost ove Vlade, da nije za socijalno partnerstvo, da nije za suradnju sa sindikatima nego isključivo mora biti onako kako su oni odlučili i o tome nema više dalje govora. I što će se dalje dešavati? Ovdje se govori da će se trebati određenim zakonskim rješenjima tražiti neka nova rješenja, vjerojatno ona će u ovoj godini ili početkom iduće godine, mi o tim zakonskim rješenjima budemo raspravljali, ali onda ćemo imati zacementiranu nekakvu poziciju sa određenim pravima i onda će se reći ne, teška teška je situacija, gospodarska situacija je i nadalje teška u Hrvatskoj, ne možemo govoriti o nekim većim pravima radnika. Kuda nas to sve skupa vodi ja sam ne znam, ali znam da je i danas bilo kazano da temeljem ovog zakona ako se usvoji da će negdje oko 500 milijuna kuna biti osigurano uštede u proračunu, ali moramo računati sa jednom činjenicom da se radi o bruto plaća, da je odmah pitanje i poreza i doprinosa koji se automatski vraćaju u proračun da znači taj iznos nije toliki, ali moramo računati i sa onom drugom činjenicom, da će se smanjiti kupovna moć građana. Smanjivanjem kupovne moći građana manje će se kupovati, manje će biti 25% temeljem kupljenog uplaćenog PDV-a, 500 milijuna kuna o kojem govorimo nešto je sasvim drugo. Stvarna računica je potpuno isto nešto drugo i čak se nije netko našao za shodno da to izračuna, da nam ovdje predoči u Saboru i da na osnovu argumenata razgovaramo o jednom ovako bitnom zakonu kada su u pitanju sudbine ljudi i njihova primanja. To mislim da je krajnji šlamperaj Vlade jer u 12. mjesecu nešto podržava, dok evo u 2. mjesecu sa zakonskim rješenjem to isto negira. I sad se postavlja jedno pitanje, sindikati su ovdje najavili da će poduzeti sve moguće aktivnosti oko toga jer jasno da imaju to svoje pravo, a na ovakav način u ovaj Sabor gurano je dosta zakona pa je Ustavni sud onda reagirao. Tako smo imali da je bio kurikulum o zdravstvenom odgoju koji je Ustavni sud poništio, retroaktivno oporezivanje dividende smo imali. Pred kraj godine nezakonito je proglasio radnu obavezu vezano za liječnike koji su bili u štrajku, sada najnovije Ustavni sud je privremeno obustavio Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline u Dubrovniku. Vrlo lako na osnovu ovih argumenata jer itekako će morati to Vlada … argumentima da u 12. mjesecu je nešto regulirala sa nekim kolektivnim ugovorom, a u 2. mjesecu to isto je suspendirala suspendirala sa određenim zakonom u drugom kolektivnom ugovoru ta prava radnika. I tu štetu opet na kraju će netko plaćati, ali mislim da je vrijeme već polako počelo da u ovoj zemlji moramo postaviti pitanje odgovornosti. Kada sam govorio o ova četiri zakona, nitko ne postavlja pitanja, ali netko je odgovoran za to. Ako se donose zakoni koji nisu usuglašeni, koji već postoje nekakvo pravilo da imaju određenu pravnu nesigurnost i ne stvara se taj dio pravne sigurnosti među građanima onda mi ne možemo vjerovati u određena zakonska rješenja i na kraju krajeva ovdje u ovom Saboru ako i raspravljamo o određenim zakonima nas iz oporbe se ne prihvaća ozbiljno, ne prihvaćaju se argumenti nego dolazi onaj petak kada većinom izglasavaju zakoni pa onda unutar toga i vladajući itekako će morati primiti pitanje odgovornosti za ovo sve što predlažu i za ovo sve što izglasavaju. Najgore je u svemu tome što se određene stvari koje je bilo izdogovarano sa sindikatima koji su propisani u kolektivnim ugovorima, što je propisano i kao pravo sa međunarodnim konvencijama o radu na ovakav nasilan, grubi način rješava, što nije dobro za jednu zemlju i jasno da će iza toga imati i određene svoje posljedice. Hrvatski laburisti ni u snu neće podržati ovakav prijedlog zakona prvo je trebalo sa sindikatima razgovarati, pregovarati, pa onda na osnovu argumenata i činjenica ako se nije uspio postići ovaj dogovor onda predložiti zakon koji bi došao ovdje u Sabor na raspravu i onda kao zakonodavno tijelo bi onda mogli i na osnovu argumenata i procjenjivati da li donositi takve zakone ili ne, ali ne ovako ako su sindikati jednostavno zaobišli i sa ovakvim Zakonom po hitnom postupku želi se umanjiti prava. Hvala lijepa.

čulo se o stanju trenutnom u društvu posebice u gospodarstvu. Naznačilo se da je 200 000 manje zaposlenih, da se približavamo odnosu 1 umirovljenik i 1 zaposleni, da je gospodarski pad da makroekonomski pokazatelji su negativni i da je nužno donositi mjere. Pa i do sada su se mjere donosile i to sve pod krinkom očuvanja radnih mjesta i povećanje gospodarske aktivnosti. Kako je moguće da uz toliko mjera pod krinkom očuvanja radnih mjesta i povećanja gospodarskog rasta dolazi do smanjenja zaposlenosti, odnosno do povećanja nezaposlenosti i do gospodarskog pada. Jedini je izgovor nakon toga bilo bi još gore i gospodarski pad bi bio još veći da nismo donosili te mjere. Ne mogu nikako pristati na takve teze, jer nema tog prijedloga zakona kojega ne bih podržao ako će pridonijeti boljoj situaciji i poboljšanju loše situacije. Ali zakonskom prijedlogu mora prethoditi analiza postojećeg stanja, uzroci takvom stanju, efekti koji će proizići iz prijedloga novog zakona, ali i posljedice koje će proizići iz toga. I ne postoji niti jedna ekonomska kategorija koja nosi sa sobom samo negativno ili samo pozitivno. I treba pažljivo pristupiti hoće li negativnosti biti snažnije, izraženije od pozitivnosti koje nose. Kaže se rashodovnu stranu državnog proračuna treba smanjivati i mislim da ne postoji netko tko se bavi ekonomijom da nije svjestan toga. Naravno da treba, ali je pitanje što i koje smanjenje neće negativno djelovati, a koje smanjenje će upravo djelovati suprotno željenim efektima. Još nikada ekonomska povijest nije pokazala da u uvjetima krize, recesije i depresije smanjenje plaća dovodi do poboljšanja gospodarskog stanja. To još nije ekonomska povijest zabilježila. Hoće li, jesu li ove plaće problem, je li njihova visina problem, što će se postići njihovim smanjenjem. Smanjenje prava po osnovi staža je zapravo smanjenje plaće. Je li korisnije smanjiti plaću onu koja je iznad recimo 15000 kuna ili smanjivati plaće koje se kreću od 5 do 8, 9000 kuna. Plaće, smanjivati rashode koje će izravno utjecati na smanjenje raspoloživog dohotka a time na smanjenje i potrošnje a time i na smanjenje potražnje, a što sve uzrokuje smanjenjem proizvodnje samo dovodi do novog gospodarskog pada. Ali ima rashoda koje treba smanjiti, a neće prouzročiti smanjenje potrošnje. Ima plaća iznad 15000 kuna u koje nitko ne dira. Danas smo svjedoci javnih objava, iako znam za taj podatak već dugo da je povećanje plaća u jednoj državnoj instituciji veće pojedincima nego što su ukupne plaće koje se sad diraju. Zamislite sami sebi u ovakvim uvjetima povećaju plaću za iznos koji je veći od plaće ove koje sad mi smanjujemo. I mi to gledamo i kažemo da će se ovim postići efekat, a ovo zanemarujemo kao da je to dobro došlo, to je društveno korisno. Koliko samo nepotrebnih troškova naprave leteći svaki dan u prvoj klasi boinga ovoga ili onoga, koliko samo intelektualnih usluga je nepotrebno se plaća, koliko je samo automobila bijesnih i obijesnih kupljeno nepotrebno. Ne kažem da je od 1200 automobila ne treba ih bar polovica, ali sigurno tvrdim da je štetno polovici agencija dati automobil uopće jer nemaju za što ga koristiti, niti ga smiju koristiti, niti bi ga trebali koristiti. Ali najvažnije je pametne telefone na tisućama komada i automobile 1200 komada, a istodobno za održavanje postojećih automobila jednaki troškovi koji su i bili. Što je sa donacijama udrugama? Niti jednu lipu nije smanjena, ali ćemo smanjiti plaće. Neće se postići efekat. Što je sa zakupninama? Pa koja je ironija da Državni ured za upravljanje državnom imovinom ima sjedište u iznajmljenom prostoru i plaća ga 14 eura po metru kvadratnom. koja je ironija sadašnjim …/Govornik se ne razumije./… a diramo u plaću. I nezahvalna je uloga ministra rada koji mora predlagati ovakve mjere, a ne utječe na ovo drugo o čemu govorim i ne utječe ničim niti na gospodarski rast niti na gospodarski pad. Ali će ovom mjerom utjecati dodatno otežavajuće i ova mjera pokazati će se pogrešna, ne antirecesijska nego prorecesijska. Neka mi netko pokaže primjer gdje je to uspjelo na ovakav način. Ne postoji takav primjer. Ali, slažem se da rashode treba smanjivati. Ali zna se koje rashode. One koji ne utječu na smanjenje potrošnje, a ima ih, jamčim 5 milijarda kuna. Ali mi, kazat ću, moram kazati izravno o kome se radi, mi gledamo kako Uprava HNB-a sebi za 6, 7 tisuća kuna podiže plaće i ima 30, 40 tisuća neto kuna plaću. A smanjujemo onima koji imaju 5, 6 ili 7 tisuća kuna. Nećemo time postići ono što se, i ne sumnjam u namjere da se želi možda postići, ali sa ovakvom mjerom nitijedno radno mjesto nećete otvoriti, nitijednu gospodarsku aktivnost nećete potaknuti ni ničim nećete poboljšati trenutnu situaciju. Više vrijedi pokušati smanjiti način zaduživanja države i smanjiti kamatu za 0,5% a može se nego stotinu ovakvih mjera donijeti, stotinu. samo smanjiti kamatu na zaduženost RH. Ali onda bi se digle sve interesne skupine koje iza toga stoje. A jadne radnike nema tko štititi. Pa onda ništa ne preostaje drugo nego udariti po nemoćnom. Ne daj Bože da netko moćne i dotakne. Hrvatska narodna banka se ponaša u Hrvatskoj kao eks-teritorijalna jedinica. Kao da ne pripada pravnom poretku RH. Pa tko Pa tko ima pravo sam sebi odlučivati o uvjetima rada i plaći svojoj? Tko to ima pravo? Oni sebi to uzimaju za pravo. Koliko troše, to nitko i ne zna. Koliko izdvoje sredstava u javnu nabavu i kako provode javnu nabavu to nitko ne smije ni znati u ovoj državi. Koliko potroše novaca na obnavljanje fasada i kupovanje stanova okolnih to nitko ne smije znati. A za kupovinu jednog stana mogu se kupiti tri. E dok se takve stvari događaju ne mogu nikako biti za ovakvu mjeru, ali posebice stoga jer ona neće i ne može biti mjera koja će pomoći izlasku iz krize. Ona će još produbiti krizu i poremetiti društvene odnose u Hrvatskoj a bojim se sa time produbiti i socijalnu distancu, a onda pridonijeti i socijalnim nemirima. Ali to treba svakako izbjegavati zbog ovakve situacije. Hvala lijepa. Hvala potpredsjednice. Kolega Marić potpuno se slažem sa vašom diskusijom kada ste rekli da sa malim plaćama nećemo izaći iz krize to vjerojatno takav primjer ne postoji u svijetu da netko može dokazati da je netko sa malim plaćama izašao iz krize. Ali sa smanjivanjem plaća daje se poruka i ostalim drugima da imaju širom otvorena vrata pa i oni neka smanje plaće jer evo kada Vlada to radi zašto ne bi i oni. I onda dolazimo u onaj začarani krug gdje u Hrvatskoj 1,3 milijuna ljudi ili 30,7% stanovništva je na rubu siromaštva i tu smo na vrhu u EU. A sa druge strane imamo u našoj zemlji negdje živi 260 multimilijunaša čije osobno bogatstvo iznosi više od 30 milijuna američkih dolara ili to je negdje najmanje 171 milijun kuna, prema podacima koje sam pročitao nema dugo. O tom dijelu oporezivanja i u tom dijelu podijele rješavanja ovih problema ne želi se razgovarati i ne želi se nuditi u tom dijelu rješenja nego i dalje onih koji imaju male plaće njima se oduzima. Što jasno samo po sebi smanjuje se i kupovna moć građana, oni ne mogu podmirivati sve svoje obaveze i ne mogu sve servisirati što ima daljnje posljedice

da se smanjenjem ovakvih plaća neće postići ništa što bi pridonijelo izlasku iz krize jer to smanjuje izravnu potrošnju. Ova struktura ljudi sa ovakvim plaćama ukupnu svoju plaću troši na hranu, režije, odjeću čak se i zadužuju da bi još mogli potrošiti za nužne svoje potrebe. Dakle, sve što dobiju potroše u Hrvatskoj. I nevjerodostojna je politika, iako je neodrživo stanje da rashodi državnog proračuna rastu brže od gospodarskog rasta, čak imamo pad a rast u rashodu. Tome treba stati na kraj. To treba zaustaviti. Ali, nevjerodostojno je ako se ne ukida Ured bivšeg predsjednika, a smanjuje plaća radniku koji radi 10 sati svaki dan predano za 4, 5 tisuća kuna. Nevjerodostojna je ta politika i ne vjerujem onda toj politici. Što Hrvatska ima od Ureda bivšeg predsjednika, osim troška? Ne vjerujem nikome tko veću ima plaću od predsjednika države, od predsjednika Sabora, predsjednika Vlade, državnog odvjetnika ili predsjednika Vrhovnog suda. Ma tko smije imati veću plaću? A imaju dvostruko neki veću plaću. I nije vjerodostojna politika koja ne utječe na smanjenje tih plaća. I istodobno danas sam kazao pa samo jednom mjerom milijardu kuna može više u državni proračun da se izmjeni samo jedan stavak zakona da sva dobit Narodne banke ide u državni proračun, milijarda kuna više u proračun. Al to se ne želi jer postoje neki koji guvernera za kravatu drže i stežu oko vrata. Čak imamo i fotografije oko toga, a kako onda ne slušati takve guvernere kad su oni država u državi, kad su oni izvan interesa RH i skrenuli sa puta nacionalnih interesa. lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovane kolegice zastupnice i zastupnici. Zakon je tu pred vama. On ima ograničeno djelovanje, dakle do kraja ove godine sa ciljem da se uravnoteži rashodovna strana proračuna, paralelno s time idu i jasno pregovori sa socijalnim partnerima, dakle i da napomenem da su već u tijeku pregovori za djelatnost socijale, djelatnost kulture, odgoja i obrazovanja da se upravo sutra sastaje pregovarački odbor za kolektivni ugovor na području zdravstva i da ćemo kroz sve te ugovore ugovoriti sa socijalnim parterima i ovo što je sa ovim zakonom uskraćeno na, ja se nadam da će svi shvatiti situaciju u kojoj jesmo a paralelno s time i pokrećemo i pregovore o novom Zakonu o plaćama gdje bi to trebalo biti razriješeno. Prema tome, za 2015. će ova uskrata koja je ovim zakonom definira biti ugovorena kroz kolektivne ugovore jer jer je nešto što smatramo da je bitno da se ugovori u kolektivnom pregovaranju, napominjem da su pregovori u tijeku i da se ja nadam da će biti razumijevanja od strane od strane socijalnih partera. Konačno Konačno rješenje ovoga, dakle dodatka 4, 8 i 10 na godine radnog staža treba biti riješeno kroz Zakon o plaćama, kroz platne razrede, platne pod stupnjeve i koeficijente i da na takav način i vrednujemo i rad unutar državne i javne službe. Zakon ima ograničeno trajanje, do kraja ove godine ono što napominjem da u vrijeme krize Vlada ima pravo intervenirati i u određene ugovorne odnose. To je Međunarodna organizacija rada u više navrata i presudila odnosno dala tumačenje da u vrijeme krize se može uskratiti pojedino pravo ali da to pravo treba biti ograničenog trajanja, dakle ne treba i ne smije biti trajno, kao što se vidi iz ovog zakona, trajna uskrate nije a kroz kolektivne ugovore ćemo tu uskratu dogovoriti za 2015.i sve ostale godine. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepo ministre. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. Kolegice i kolege sutra u 9,30 raspravit ćemo Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz RH. Hvala lijepa i Doviđenja! Hvala